gospodo zastupnici. Nastavljamo sa radom. Predlažem da objedinimo raspravu o nekim točkama, prvu, dugu i treću, potom četvrtu i petu, prema područjima pa potom šestu i sedmu, pa osmu i devetu, desetu, jedanaestu i dvanaestu opet posebno i trinaestu, četrnaestu i petnaestu također posebno. Radi se o pojedinim područjima, odnosno predlagačima ministarstvima. Ako nema primjedbi, idemo na prvu, drugu. Bilo je takvih prijedloga, međutim mislimo da treba objediniti točke po pojedinim područjima i ministarstvima. Lakše ćemo raspravljati i nećemo se

3. Konačni prijedlog zakona o Izmjeni zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, bio je hitni postupak, P.Z. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski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 i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Sva tri. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, gospodin Davor Mrduljaš. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, cijenjeni zastupnice i zastupnici. Evo u kratko, pred vama su ove izmjene ova tri zakona, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o društveno poticajnoj Radi se o tehničkoj izmjeni, odnosno o usklađivanju zakona sa Zakonom o lokalnoj, područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi, a u svrhu toga da se i dalje nastavi i nakon lokalnih izora nesmetani rad tijela jedinica lokalne samouprave, pa se time s obzirom da Zakon o lokalnoj samoupravi ukida ukida županijska, gradska i općinska poglavarstva, potrebno je izvršiti te tehnička usklađenja, da bi te jedinice nesmetano funkcionirale i da bi se određene ovlasti prenijela na nova tijela izvršne vlasti. To će sada ubuduće biti neposredno birani gradonačelnici, odnosno u županijama župani. U tom smislu je u sva tri zakona provedeno provedeno predmetno usklađenja zakona sa ovim zakonima. zakon stupa na snagu od dana raspisivanja izbora, kako je to već i usklađeno sa i izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi koje je ovaj Sabor prihvatio na sjednici od 13. ožujka. Evo to je u kratko. u pravilu se ništa nije promijenilo. Neke eventualno male sitnice u zakonu smo još dopunili u prostornom uređenju. Naime, uočili smo jednu grešku u članku kod donošenja planova, pa je dodano "župan" pa neki misle da je to feler. Nije, jer slučajno je greškom u osnovnom zakonu bilo ispuštena ta riječ, to smo jučer riješili na Odboru za prostorno uređenje o tome raspravljali. Evo, toliko o ovim zakonima. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. U ime Odbora za zakonodavstvo, predsjednik odbora gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 52. sjednici održanoj 17. ožujka 2009. godine raspravljao o sva ova tri prijedloga zakona, po kojima je objedinjena rasprava. Dakle, o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju ili gradnji, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu i o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 10. ožujka 2009. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovih zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se oni donesu po hitnom postupku, a na tekst konačnih prijedloga, Odbor za zakonodavstvo nema primjedaba. Hvala. Hvala. U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, predsjednik odbora, gospodin Jerko Rošin. Izvolite.

što se u hitnom postupku, prvo i drugo čitanje pod brojem 291 rasprava danas u Hrvatskom saboru. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na 14. sjednici, održanoj 18. ožujka 2008. godine, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji s Konačnim prijedlogom zakona koji predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 10. ožujka 2009. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju članka 83. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se predloženi izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji osigurava njegovo usklađenje sa Zakonom o lokalnoj, područnoj odnosno regionalnoj samoupravi na način da se određena prava i ovlasti koja su prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji bila u nadležnosti županijskog, gradskog, odnosno općinskog poglavarstva prenesu u nadležnost župana, načelnika općine, odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Navedeno je vezano uz odredbe ovoga zakona kojima je regulirana nadležnost za obavljanje određenih poslova u vezi sa osnivanjem Zavoda za prostorno uređenje županija, odnosno grada Zagreba, utvrđivanje konačnog prijedloga prostornog plana, imenovanje povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta te obavljanje poslova gospodarenja nekretninama jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave do osnivanja Fonda za gospodarenje nekretninama. U raspravi na odboru podržano je donošenje ovoga zakona te je razmatrana odredba članka 3. Konačnog prijedloga zakona kojim se u članku 95. mijenja stavak 1. na način da je razmatranje Nacrta konačnog prijedloga prostornog plana, Izvješća o javnoj raspravi i mišljenje iz članka 94. novog zakona te utvrđivanje Konačnog prijedloga prostornog plana iz nadležnosti poglavarstva, jedinica lokalne samouprave odnosno grada Zagreba prenijeto u nadležnost župana, gradonačelnika, odnosno načelnika općine. Imajući u vidu odredbe članka 95. važećeg zakona o predlagatelja je zatraženo dodatno pojašnjenje vezano uz opravdanost navođenja župana u članku 3. predloženih izmjena. Ujedno je predloženo da nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o donošenju ovoga zakona izradi naputak za jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave vezano za promijenjene nadležnosti njihovih predstavničkih, izvršnih tijela. Kao internativan iznjet je i prijedlog da takav naputak izradi Središnji ured za upravu za sve zakone koji će se sada donijeti radi njihova usklađenja sa Zakonom o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi. Ocjenjeno je da bi se time osiguralo da se učinkovitije i lakše provedu navedeni zakoni. U tom smislu istaknuta je i važnost nastavka edukacije vezano uz provedbu Zakona o prostornom uređenju i gradnji u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama zakona o prostornom uređenju i gradnji. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Odbora za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu. Predsjednik Odbora gospodin Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče kolegice i kolege. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu je na sjednici održanoj 18. ožujka razmotrio sva tri prijedloga ova zakona. I sada da ne čitam ovaj uvodni dio sva tri izvješća koja ste dobili na klupe, ono što je najznačanije dakle, u cijeloj raspravi iznijeta ta dvojba oko kriterija raspodijele izvršnih ovlasti dosadašnjeg poglavarstva između neposredno biranog čelnika i predstavničkog tijela. U skladu sa time odbor je jednoglasno utvrdio cijelu seriju amandmana pa ću ja sada pročitati samo amandmane na ova tri zakona. Isto kao što je odbor primijetio da je u prijedlogu teksta svih zakona uvrštena tekst tadašnjeg prijedloga zakona kolege Šeksa, koji je u međuvremenu šustinski promijenjen na sjednicu u petak, a isto tako je Odbor utvrdio amandman na zadnji članak u svim ovim zakonima a to je pitanje stupanja na snagu ovih zakona koji je usuglašen sada sa trećim Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi a u skladu s onoga što je Hrvatski sabor donio na sjednici u prošli petak. Pa evo dozvolite mi samo dakle, da ne čitam uvodno obrazloženje nego da pročitam amandmane Zakon o prostornom uređenju i gradnji s Konačnim prijedlogom zakona. Dakle, predlaže se da se u članku 1. izmijeni da se umjesto riječi "županijska, odnosno gradska skupština", da se mijenja riječima "župan, odnosno gradonačelnik grada Zagreba". Predloženim amandmanom predlaže se da kada je osnivač Zavod za prostorno uređenje županije, odnosno grad Zagreb, osnivačka prava ostvaruje župan, odnosno gradonačelnik grada Zagreba. u članku 345. riječi obavlja poglavarstvo jedinice lokalne samouprave na svom području da se zamjenjuje riječima, "obavlja općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno gradonačelnik grada Zagreba". Ista stvar dakle, izvršna ovlast koja je sada bila na poglavarstvu a poglavarstvo je imalo izvršne ovlasti, se dodjeljuje izvršnom organu, budućem izvršnom organu a ne dodjeljuje se predstavničkom tijelu jer odbor je dakle smatrao da se izvršne ovlasti dodjeljuju predstavničkom tijelu. I amandman 3. na članak 6. dakle, to je isti amandman koji smo dali na sve zakone a to je da se u članku 6. iza riječi "grada Zagreb", briše točka, stavlja zarez i dodaju riječi dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju sa radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.", dakle, to je amandman koji smo usvojili i na tekst Zakona o lokalnoj samoupravi i usvojili ga u petak u ovom Saboru. I on je dakle, sada konzistentno prati tekst u svim ovim zakonima. Jer kao što je predlagatelj rekao i svrha ova tri zakona, odnosno svih 17 zakona je usuglašavanje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Pa budući da je u međuvremenu taj zakon promijenjen evo mi sada ovim amandmanima usuglašavamo to sa Zakonom o lokalnoj samoupravi kako danas on piše, Na Prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu također je odbor jednoglasno utvrdio nekoliko amandmana. Na članak 2. da se predstavničko tijelo zamijeni u odgovarajućem padežu općinskim načelnikom, gradonačelnikom i gradonačelnikom grada Zagreba. Ponovo dakle idemo za time da se izvršne ovlasti ostave izvršnom organu a ne da se prenose na predstavničko tijelo. Isto tako amandman 2. na članak 6. da se prestavničko tijelo zamjenjuje ponovno u odgovarajućem padežu, dakle, općinski, neposredno biran općinski načelnik i gradonačelnik, odnosno gradonačelnik grada Zagreba. I na članak 9. ponovo utvrđujemo dakle, amandman koji je konzistentan sa važećim tekstom zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji imamo samo jedan amandman a to je amandman kojim dakle, usuglašavamo članak 2. stupanje na snagu, dakle, ono što smo u petak odglasali. Odbor predlaže da Hrvatski sabor ukoliko se usvoje ovi amandmani, dakle donese ova 3 zakona. Takav zaključak je odbor isto jednoglasno usvojio. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić.

O poticajnoj stambenoj izgradnji u ime kluba. Isto tako temeljem poticaja o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi neophodno je promijeniti nekoliko odredbi vezano uz poticajnu stambenu izgradnju. U svakom slučaju Klub zastupnika HDZ-a podržava ovo jer je to sve skupa jedno vrlo logično rješenje i ono što je najbitnije za istaknuti to je u točki 3. članka 23. da se uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva na kupnju stana u skladu sa uvjetima iz članka 21. i 22. ovog zakona utvrđuje utvrđuje jedinice umjesto poglavarstvo jedinice izvršno tijelo lokalne samouprave ovisno o lokalnim potrebama i prilikama. Ali naravno prema redu prvenstva koje određuje lokalna samouprava u skladu s kojim redoslijedom agencija prodaje stanove. U smislu same funkcije zakona HDZ, Klub zastupnika HDZ-a podržava sve predložene izmjene i predlaže da se kao takav usvoji.

Uvaženi gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Kao saborski zastupnici još jednom smo dovedeni u vrlo neugodan položaj. Naime, zakonski okvir za neposredne izbore pripremamo već tri, dozvolili smo si da se dovedemo u situaciju da 7, 8 tjedana prije lokalnih i regionalnih izbora mi definiramo nadležnosti gradonačelnika, župana, načelnika i predstavničkih tijela. To nije prihvatljivo. Takav način rada je za svaku osudu. Što je najgore kolegice i kolege, ovo nisu posljednji zakoni koje ćemo dobiti na klupe u svezi jasno ove materije. To je najgore. Dakle, još ti prijedlozi nisu ugledali svjetlo dana. Logika prenošenja nadležnosti nije nam jasna. Dobili smo vrlo skromno obrazloženje, logiku pojedinih ministarstava ne znamo da li su pojedina ministarstva uskladila svoje stavove također ne znamo. Jednostavno liniju razmišljanja koja je ovdje primijenjena nama nije poznata. Kolegice i kolege, terminologija nije usklađena. Jedno ministarstvo govori o županu gradonačelniku, drugo ministarstvo o izvršnom organu, jedno ministarstvo govori o vijeću, drugo govori o predstavničkom tijelu. Ovdje zaista moram stati. Ako nije terminologija usklađena, onda zar nemamo pravo sumnjati u to da su i nadležnosti na neadekvatan način podijeljene podijeljene između predstavničkog tijela i izvršnog tijela, da li je tu uopće bilo nekakvog stvarnog dogovora i koordinacije. Ja smatram da ovakav način rada ne zaslužuje više ni jednu riječ, ali sa ovime moramo kolegice i kolege definitivno prekinuti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Na redu je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pod ova tri zakona prvo uvodna napomena da je doista šteta što je trebalo toliko vremena da Vlada predloži Hrvatskom saboru usklađenje velikog broja zakona koji će biti od velikog značaja već negdje od 1. lipnja nakon drugog kruga izbora za lokalnu samoupravu. I normalno je da kad se radi na brzinu i u velikoj gužvi da se uvijek mogu desiti i pogreške koje recimo u vremenu pripreme ne bi učinili da smo imali dovoljno vremena. Imam 5 primjedbi na ove zakone. Dakle Zakon o prostornom uređenju i gradnji. U članku 2. koji se odnosi na članak 38. ovlasti sadašnjih poglavarstva daju se županima kod davanja izrade, dakle provjeravanja izrade prostornih planova zavodima, županija odnosno Grada Zagreba. Smatram da se radi o jednoj odluci koja nije kratkoročna nego dugoročna i da odluku o tome tko će za regionalnu samoupravu izrađivati prostorne planove doista ne bi trebala biti u nadležnosti čelnika, nego predstavničkog tijela uz ponovljeni argumenat da se radi o ne jednokratnoj, nego dugoročnoj odluci. Ne vidim ni jednog razloga zašto bi predstavničko tijelo bilo lišeno prava odlučivanja o tome tko će, da li će imati zavod, da li će taj zavod koji već postoji izrađivati planove ili će čelnik to dati nekom drugom. Ovdje se radi, dakle ne radi o materijalnoj odluci izvršnoj, nego po meni odluci koja bi trebala biti u ovlasti predstavničkog tijela. Članak 3. koji se odnosi na članak 95. govori o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga prostornog plana i izvješća o javnoj raspravi. Prostorni planovi, kolegice i kolege, gospodo državni tajnici, njihovo blagovremeno ili neblagovremeno donošenje, njihove izmjene i dopune su mjera kojom se raspolaže zemljište, bilo da se radi o građevinskom, bilo da se radi o poljoprivrednom zemljištu, bez obzira da li se radi o državnom ili privatnom zemljištu. Smatram da već od prve faze, dakle od trenutka utvrđivanja konačnog prijedloga nacrta prostornog plana kao i izvješća o provedenoj javnoj raspravi bi trebalo biti u nadležnosti predstavničkog tijela. Ovdje se radi o, po meni, posebice zbog toga što ćemo imati prvi mandat odnosa neposredno izabranog čelnika i predstavničkog tijela bez dosadašnjih iskustva u državi, vjerojatno sa velikim ili većim brojem slučajevima gdje će biti kohabitacije i za početak barem u prvom mandatu smatram da bi ovo trebalo biti u nadležnosti predstavničkog tijela. Ne moram vas uvjeravati kako su prostorni planovi, njihova izrada, ne izrada, usvajanje, ne usvajanje i sve što se nje tiče mogućnost je veliko i često mjesto korupcije. Članak 4. koji se odnosi na članak 108. govori o izboru povjerenstva radi davanja ocjene da li je rješenje koje je ponuđeno, a u smislu izdavanja lokacijske dozvole arhitektonsko prihvatljivo. Također smatram da se radi o stalnom tijelu, ne vjerujem da se za svaki konkretni slučaj formira novo povjerenstvo, dakle radi se o stalnom tijelu pri jedinici lokalne ili regionalne samouprave, imenovanje ili izbor toga povjerenstva također bi po meni trebalo biti u nadležnosti predstavničkog tijela, a ne čelnika. Ponavljam, radi toga što se radi o stalnom tijelu koje ima veliki utjecaj u smislu izdavanja lokacijskih dozvola. Ovakav moj prijedlog također je na tragu smanjenja mjesta i područja u kojima može dolaziti do korupcije. Zakon o komunalnom gospodarstvu, dvije primjedbe. Članak 3., a odnosi se na članak 11. o odlučivanju o raspisivanju ili objavi odluke o prikupljanju ponuda za koncesije. Odluka o prikupljanju koncesije, ponuda za koncesije u sebi sadržava i uvjete i pravila igre. Dakle, ona nije samo formalna u smislu da će se odlučiti da će se prikupljati ponude za koncesiju, nego se u toj odluci utvrđuju uvjeti koje ponuditelji moraju zadovoljiti kao i svi ostali elementi koji kasnije bitno utječu na odabir. S obzirom na to, ali i činjenicu da pitanje raspolaganja imovinom kroz koncesije iz godine u godinu se povećava, smatram da bi to trebala biti ovlast predstavničkog tijela. Jer ako to nije ovlast predstavničkog tijela, a jeste konačna eventualna odluka o davanju koncesije, predstavničko tijelo naći će se u jednoj situaciji da donaša odluku o odobrenju koncesije temeljem uvjeta iz odluke koju je utvrdio čelnik i time mu suzujemo manevarski prostor. Dakle, već čelnik, gradonačelnik ili župan su u odluci u prikupljanju ponuda, kriterijima i odredbama te odluke zapravo unaprijed unaprijed predstavničko tijelo onemogućili da utječe na sadržaj postupka, ponuda, uvjeta koje ponuditelj mora. A odluka o davanju koncesije je u nadležnosti predstavničkog tijela i po ovom zakonu. Dakle, smatram da predstavničko tijelo mora biti na početku kad se odluka daje, tehnički posao u nadležnosti čelnika i konačna odluka o nadležnosti predstavničkog tijela. I druga moja primjedba odnosi se na članak 5., odnosno članak 15. zakona gdje se govori opet o objavi odluke u prikupljanju ponuda za komunalne poslove. Dakle, opet isti Ako jedinica lokalne samouprave putem objave odluke obavljene određenih komunalnih poslova, a je predstavničko tijelo i do sad i po novom prijedlogu nadležno za donošenje konačne odluke o povjeravanju tih poslova, a u odluci se opet propisivanjem uvjeta neki mogu eliminirati, a neki pogodovati, smatram da bi i objava odluke, odnosno donašanje odluke o prikupljanju ponuda za obavljanje komunalnih poslova trebalo biti u nadležnosti predstavničkog tijela, a ne čelnika. Dakle, na početku i na kraju je predstavničko tijelo, a sve radnje koje se dešavaju između toga, kao što zakon i predviđa u nadležnosti načelnika, gradonačelnika, župani ovdje imaju manje ovlasti jer se radi o komunalnim poslovima. Smatram da bi ovakvim intervencijama ova 2 zakona posebice zbog novog modela kojega od 17. svibnja uvodimo u Republici Hrvatskoj smanjili točke mogućih korupcija dali mogućnost da i predstavnička tijela stječu iskustva u ovako značajnim poslovima, a čelne ljude educirali i prisilili na način da u ovakvim naizgled formalnim odlukama ipak ne bi mogli imati u mehanizme, u svojim rukama kada mogu sa odlukama koje u prvoj fazi prethode stvarati pogodnosti za koruptivne radnje, a svjedočimo svaki dan da upravo na prostornim planovima toga ima najviše.

Ja se ne bih složila sa ovim o čemu govori gospodin Lesar jer kad bi bilo ovako kako kaže gospodin Lesar, nije trebalo ni mijenjati zakon, onda stvarno izravni izbor gradonačelnika, načelnika i župana ne bi imao svoj puni smisao. se dugo dogovarali, razgovarali u ovom Saboru kako bi najbolji model zakona izabrali, dogovorili i po toj logici kad bismo sve ove ovlasti koje su predložene ovdje u sva tri ova prijedloga zakona prenijeli na predstavničko tijelo, onda gradonačelnik ne bi imao smisla biti direktno biran. On preuzima odgovornost, ima ured gradonačelnika na čelu kojega je gradonačelnik sa zamjenicima i sa čelnim ljudima upravnih odjela, što je do sada uglavnom bivalo poglavarstvo i oni preuzimaju odgovornost. Ako bi to bilo preneseno na predstavničko tijelo, znači gradsko vijeće, općinsko vijeće, županijsku skupštinu koju oni imaju odgovornost i koje su sankcije? Gradonačelnika se može pozvati na odgovornost, zakazati referendum, smijeniti, a ne vidim koje su sankcije gradskom vijeću, općinskom vijeću i županijskoj skupštini. Stoga smatram da ako je gradonačelnik izvršna vlast i ako je ured gradonačelnika odnosno župana, načelnika izvršna vlast onda se ne mogu izvršne funkcije spuštati na predstavničko tijelo. Čini mi se da je logično da onda gradonačelnik, načelnik i župan i njegov ured preuzmu odgovornost. Na ovaj način bi se potpuno brisala uloga biranja izravno gradonačelnika i ne bi uopće imale one rasprave koje su se zadnjih tri, četiri, pet godina događale ne bi imale svoju punu opravdanost. Također, smatram da gradsko vijeće, općinsko vijeće, županijska skupština nisu operativno tijelo, negdje ima i pod 25, 29, 35, 45 članova. Koje je to operativno tijelo koje se može sastati svaki tjedan ili svakih 15 dana i imati većinu potrebitu da bi se donijele odluke. Mislim da bi to trebalo razmotriti. I ove amandmane koje je Odbor za lokalnu upravu i samoupravu da bi trebalo uzeti u razmatranje. Što se tiče također stupanja na snagu o čemu smo razgovarali prošlog tjedna i imali amandman smatram da stupanje na snagu ovih zakona bi također trebalo uskladiti sa trajanjem rada poglavarstava što znači sa danom stupanja na dužnost novog gradonačelnika, načelnika, župana. U protivnom će doći do jednog interregnuma možda možda i male zbrke. Znači, potrebito je da dosadašnja poglavarstva obavljaju posao na način koji su obavljali do sada do stupanja na snagu novog gradonačelnika, načelnika, župana jer ne da samo može doći do drugog kruga nego može doći i do trećeg kruga teoretski. Zato bih molila da predlagatelj uzme u obzir ovo o čemu govorim, govorim iz čistog iskustva bez teoretiziranja. Što se tiče Zakona o poticanoj stanogradnji zbog kojega sam se javila naravno da pozdravljam ovaj zakon i njegove izmjene koje su se dogodile dva puta a posebice ona 2007. koji je omogućio da gradovi odnosno općine osnuju svoje agencije za društveno poticanu stanogradnju što smo mi u Dubrovniku i učinili, osnovali smo svoju agenciju za društveno poticanu stanogradnju kao neprofitnu pravnu organizaciju i ona je nositelj svih investicijskih poslova. Ove promjene su zaista dobre, konstruktivne i omogućile su jedinicama lokalne uprave i samouprave veću samostalnost kao i brže i efikasnije ostvarivanje programa društvenog poticane stanogradnje na području jedinica lokalne samouprave. I sukladno ovim izmjenama i dopunama vidimo da je potrebno izvršiti usklađenje sa odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji što danas to i radimo. Znači, ovim odredbama su isključena općinska poglavarstva, gradska poglavarstva i županijska poglavarstva kao nositelji izvršne vlasti u jedinicama lokalne i područne samouprave a sada su to samo načelnici, gradonačelnici i župani. U tom smislu bih molila predlagatelja zakona da uvaži ove moje prijedloge. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dvije replike. Gospodin Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice Šuica, kada sam se ja u ovom Saboru zalagao za neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i župana velika većina vladajuća u prošlom mandatu utvrdila je da, i predlagao zakone a ne samo zalagao, da bi takvim zakonima uveli lokalne šerife sa prevelikim ovlastima. Od 125 ovlasti kojim ovih 17 zakona sada dajemo načelnicima, gradonačelnicima i županima problematizirao sam do sad samo pet i imam još jednu rezervu, dakle šest ukupno. I to kod koncesija, kod odobravanja koncesija, prostornih planova i komunalnog gospodarstva. …/Govornik se ne razumije./… tvrditi da bi tako izabrani čelnici zbog ovih mojih pet primjedbi koje sam do sada iznio bili fikusi bez ovlasti je po meni neodgovorno jer očito niste slušali argumente koje sam iznio zašto smatram da bi kod koncesija, prostornih planova i komunalnih poslova i u prvoj i u završnoj fazi trebala biti ovlaštena predstavnička tijela. Dakle, ocjena koje ste izrekli na temelju moje rasprave da se zalažem za čelnike bez ovlasti doista ne stoji. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospođa Dubravka Šuica. Izvolite. Da, dugo smo raspravljali jer je trebalo sazrjeti stajalište oko direktnog izbora načelnika, gradonačelnika, župana pod jedan. Pod dva, upravo se biraju izravno ljudi, osobe direktno jer narod odnosno birači u njih vjeruju i žele vjerovati, i izabrat će ih ne se prejudicirajući da će oni u startu biti korumpirani pa neće moći donositi takve odluke. I zbog toga smatram da im ne treba korektiv u predstavničkom tijelu jer će biti direktno izabran i imat će puni legitimitet.

rekli ste da bi predlagač trebao razmotriti ove amandmane Odbora za lokalnu samoupravu. Ja smatram da ih predlagač treba prihvatiti u čitavom ovom nizu zakona s obzirom da je ipak ovdje riječ o tehničkoj izmjeni gdje se dosadašnja riječ ili riječi: "gradsko poglavarstvo" o čemu je bilo jučer i rasprava na samom odboru zamjenjuje riječju: "načelnik, gradonačelnik ili župan". Dakle, radi se o izvornim ovlastima izvršne vlasti odnosno načelnika, gradonačelnika i župana i oni preuzimaju funkciju dosadašnjeg poglavarstva. Normalno da se u takvim poslovima ne može stavljati predstavničko tijelo, dakle općinsko vijeće, gradsko vijeće, županijska skupština. Ja se nadam da ćete evo kao većinska stranka svi poduprijeti ove amandmane Odbora za lokalnu samoupravu jer radi se ovdje doista o neposrednim izborima, radi se o nečemu što treba saživjeti odmah a ne radi se o eksperimentu kako su to predstavnici određenih predlagača jučer rekli da postoji jedno vrijeme za pripremu da vidimo kako će saživjeti sam neposredni izbor čelnika lokalne samouprave. Dakle, smatram da se svuda u ovom čitavom nizu i paket ovih zakona riječ: "gradsko poglavarstvo" treba zamijeniti s riječju: "gradonačelnik, načelnik ili župan". Hvala.

Pa evo, ja ću kratko u svojoj raspravi ponoviti ono što sam i rekao prilikom izglasavanja hitnog postupka za ovih 17 zakona iz područja lokalne, područne i regionalne samouprave, jer ovaj hitni postupak i rasprava koju danas vodimo, još je jedan dokaz neodgovornosti, nerada, nestručnosti ministara ove Vlade i podcjenjivanja lokalne samouprave. Mi danas ne možemo raspravljati o ovim zakonima, a da ne pozovemo na odgovornost za nerad sve ministre i njihove suradnike koji nisu bili u stanju sve protekle mjesece uskladiti zakone koje danas imamo u raspravi sa izmijenjenim Zakonom o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na ovaj način prisilili su nas na svojevrsni zakonodavni stampedo. Mi danas imamo zakone koji su nam ugurani u hitnom postupku, a da nerijetko nije napravljena stručna analiza, što se može očekivati od njih, nerijetko nije konzultirana Udruga gradova ili zajednica županija, te ćemo u nekim slučajevima kada prođu izbori imati probleme zbog zakonskih rješenja koje ćemo donijeti na brzinu i nećemo rješavati stvarne probleme građana, nego ćemo rješavati probleme koji nastaju zbog ovakvog zakonodavnog šlamperaja hrvatske Vlade. Nevjerojatno je da jedna Vlada pošalje u proceduru 17 zakona koji su čak i nomotehnički potpuno neusklađeni. Pa zar nije trebalo skupiti sve ministre prije početka usklađivanja zakona i dogovoriti se da li će se pisati izvršno tijelo, nadležno tijelo, predstavničko tijelo? Neshvatljivo je npr. da je u Zakonu o prostornom planiranju uopće se ne spominje gradonačelnik Grada Zagreba, te na taj način praktično mu se onemogućuje da obavlja djelatnost iz onog dijela koji se tiče Grada Zagreba. Naravno da se to ne misli učiniti, ali to je primjer šlamperaja, to je primjer neodgovornog rada, nestručnosti, nesposobnosti i milim da se to treba ponoviti gotovo kod svakog zakona kojeg danas budemo usvajali.

Gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Dakle, pred nama se nalazi izmjene i dopune još jednog paketa zakona kojima, a pred nama je prvenstveno ovaj koji se odnosi na prostorno uređenje izgradnju. Ja smatram da je on jedan od najznakovitijih poslova koji je prema važećem zakonu 2007. bio u djelokrugu poglavarstva, županije, gradova i općina, te Grada Zagreba. Zbog čega zapravo kažem da je on jedan od najznakovitijih? su do sada po važećem zakonu poglavarstva, odnosno županija, gradova, općina bila ta da su u svojoj domeni imala kao prvo izradu i donošenje prostornih planova. Mi znamo što znači prostorni plan za svaku i najmanju općinu, a da ne govorimo o županiji itd. On je temeljni

Ono što zapravo imamo pred sobom i zbog čega mi ovdje danas raspravljamo jeste prvenstveno, vidim kod nekih dilema, zbog toga što će sa sobom donijeti novi zakon, odnosno da neposredni izbori gradonačelnika, načelnika, župana itd. Mislim da kada se govori o tome da će sutra jedan gradonačelnik ili načelnik, odnosno župan biti taj koji će i kod imenovanja povjerenstva koje je do sada obavljalo određene poslove, odnosno ocjena arhitektonskih uspješnosti jednog idejnog projekta ili poslova gospodarenja nekretninama itd. morati zajedno sa službama preuzeti odgovornost. Ovo što je rekla kolegica Šuica zapravo se svodi na osnovu i logičnost. Pa ne možemo govoriti da bismo htjeli ići u neposredne izbore i onda govoriti kako gradonačelnik ne bi smio imati određene ingerencije, odnosno preuzeti određene poslove. On te poslove preuzima isključivo s određenom odgovornošću i sa prvenstveno povjerenjem koje će mu građani dati, a umjesto poglavarstva koje je zajedno sa njim donosilo određene odluke, odnosno članova poglavarstva koji su bili zaduženi za određene poslove imamo pročelnike, imamo službe koje će rješavati i operacionalizirati određene stvari. I poslove koji su vrlo bitni. I milim da u tom pogledu ne bi trebalo stvarati određene čak ni probleme. Iznositi ih barem ne na način kao što sam čuo za sada, jer po meni zapravo tu neće ni doći do nekih velikih i znakovitijih promjena u odnosu između zakonodavne i izvršne vlasti. Jer gradonačelnik ostaje i obveza svakih 6 mjeseci davati, odnosno podnositi određena izvješća, a ne određene odluke, odnosno poslove koje preuzima izvršna vlast, neće ni moći donositi bez predstavničkog tijela. mislim i to je jasno. Prema tome, ovdje ne preuzima sve na sebe gradonačelnik, ovdje dio posla preuzima na sebe i skupština, odnosno gradska vijeća koja kao takva ima. Ne treba baš to tako kao što vidim neki gledati i dočekivati sve na nož, ali ne treba biti ni skeptik, pa dakle svima nam je bila intencija da provedemo neposredne izbore za gradonačelnike, načelnike i župane. Dakle, oni su tu i sada samo trebamo nastupiti. Isto tako ono što je vrlo bitno jeste da operacionalizacija svih tih poslova koja će stajati pred gradonačelnikom i koja službama odnosno pročelnicima, jasno daju do znanja i određenu stručnost. pročelnici su na stručni ljudi. Oni se nalaze na čelu određenih upravnih odjela u gradovima ili ako je jedinstveni upravi odjel u općinama itd. Ne možemo sada kazati da to opet neće biti u domeni struke, odnosno da će to biti nestručno. Isto tako odgovor na neka pitanja jesu svode se po meni u jednoj rečenici. Pa ne možemo dopustiti da gradonačelnika, načelnika ili župana koga će neposredno izabrati građani, dakle ako ćemo građanin dati svoje povjerenje da ga mi želimo pretvoriti u fikusa, da ga želimo pretvoriti u čovjeka koji neće imati određene samostalnosti, koji neće uz tu samostalnost u svoje vizije određenog razvitka preuzeti odgovornost. je u tome da on kao osoba zajedno sa pročelnicima bude vizionar nečega, a opet u skladu sa prostornim planom, jasno koji je temeljni dokument razvitka. Isto tako u skladu sa programom ukupnog razvitka, strategijom razvitka rada, općine itd. Stoga dakako podržat ću hitnost donošenja ovoga zakona, jer iz njega jasno proizlazi i osnovno, a to je da se uskladi ovaj Zakon o prostornom uređenju, komunalnom gospodarstvu i ostali sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi. A to su zapravo temeljni zakoni kojima je uređen cjelokupan sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Stoga kažem ponovno ponavljam, hitnost ovoga treba podržati i mislim da u konačnici kada govorimo o nečemu, a to je da nakon 17. 5. ovu hitnost moramo podržati iz razloga, jer jedinice lokalne samouprave ne smiju doživjeti nikakvo zaustavljanje u svom razvitku i ovisi će opet o tome jasno zašto to ne smijemo, ne smijemo dopustiti jer će ovisiti o tome koliko će potrajati izbori. Izbori mogu biti i 17., a mogu se produžiti i još. A nitko nema pravo zaustaviti razvojni proces, odnosno projekte koji su započeti u jedinici lokalne, lokalne Neovisno o tome je to dakle, sada, da li mislimo na županiju, grad, općinu, grad Zagreb itd.. Dakle, određeni poslovi i određeni projekti će započeti i prije izbora, izbori će proći ali projekte treba nastaviti. Nitko ne može zaustaviti život. Nemamo pravo zaustavljati ga. Dakle, posebno ne razvoj. Stoga ću podržati donošenje dakle svih ovih zakona, paketa zakona u hitnom postupku. Zahvaljujem. Hvala. Imamo repliku gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Uvaženi kolega načelnici, gradonačelnici, župani bi doista bili fikusi, čak i bez tajnice i službenoga automobila kao što većina to načelnika, gradonačelnika ima, ako se ne usvoje doista ovi amandmani Odbora za lokalnu samoupravu. Dakle, ti amandmani, toga odbora pokazuju prije svega da je predlagač stavljajući sve, čitav niz paketa zakona pokazao doista svoju neozbiljnost i političku odgovornost. Dakle, sami predlagači dakle, dva mjeseca prije izbora dovode u pitanje same izbore i dovode ovaj Sabor da po hitnom postupku, dakle, bez jedne široke rasprave u kojoj će biti uključeni svi, donose i zakone po hitnom postupku. Tu posebno mislim na ured državne uprave. A sjetite se samo samog Zakona o izboru i državnog tajnika Antuna Paralića koji je predložio da zakon stupa na snagu 18. svibnja. Dakle, danom poslije izbora. Smatram da i vladajuća stranka, isto tako i opozicija mora zatražiti njegovu odgovornost. I da nije bilo amandmana potpredsjednika Sabora smatram da sve ono što bi se desilo 17. svibnja ne bi uopće bilo pravovaljano i da bi mi izbore obavili mimio mimio zakona i mimo pravne regulative. Odnosno rezultati izbora ne bi važili jer bi zakon stupio 18. svibnja. A taj isti čovjek prima debelu plaću kao državni tajnik. Zahvaljujem.

Vi kao bivši gradonačelnik, vi ste sada bivši i šta će biti s vama u budućnosti o tome će odlučiti već netko drugi, ne vi. Ali ne bih o tome, ja sam vas pažljivo saslušao, molio bih da i vi mene saslušate. Vi kao bivši gradonačelnik, zapravo ja sam očekivao da ćete odgovoriti nešto što je u skladu ovoga o čemu smo razgovarali, dakle, o sadržaju, o temi. Mislim ja zapravo nisam razumio šta vi hoćete kazati, nekakvi automobili, pa potpredsjednik. Mislim ja sam, koliko sam razumio i drago mi je da ste pohvalili gospodina potpredsjednika Šeksa, ajmo reći da s vaše strane to nisam očekivao, ali ne znam kakve veze imaju automobili u gradovima ili ne znam što sa ovim, sa temom o kojoj smo mi razgovarali. Amandmani o kojima govorite, isto tako oni su pred nama i o njima će odlučiti ovaj Visoki dom. Ako biste nešto, ako ste nešto htjeli zapravo konkretno kazati, onda ste morali znati da se javna rasprava o ovome ne vodi već godinu dana. I da to nije nikome tera inkoglita, ako je vama tera inkoglita, meni nije. Hvala. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, gospodin Petar Selem sazvao je sjednicu Odbora danas u 13 sati u dvorani Ivana Kukuljevića sa tri točke dnevnog reda. Hvala. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kako je rasprava objedinjena za ove tri točke, ja bih se malo osvrnuo na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu i o društveno poticajnoj stanogradnji. Budući da su Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ukinuta općinska, gradska i županijska poglavarstva a njihove ovlasti povjerene neposredno izabranim općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima, potrebno je odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu uskladiti sa spomenutim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na način da se određena prava i ovlasti koja su prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu bila u nadležnosti gradsko odnosno općinsko poglavarstva prenesu u nadležnosti gradonačelnika i općinskog načelnika, odnosno predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave. Kako je ovaj Zakon o komunalnom gospodarstvu možda jedan od najvažnijih zakona jer kroz njega se regulira praktički najveći dio poslova u gradskoj upravi, jer kroz njega je regulirano i funkcioniranje i vlastitog pogona, izdavanja koncesija, ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, financiranje građenja, znači ovo je jedan od najvažnijih zakona. Ja bih možda prema prema predlagaču ovog zakona osvrnuo se na točku 21. U točci 21. u kojoj se govori da isporučitelj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost poglavarstva jedinice lokalne samouprave na području kojih se isporučuje usluga. Ja bih možda dao jedan prijedlog kako se radi o jednoj osjetljivosti te teme jer se određuju tarife možda da prethodna suglasnost se prebaci na predstavničko tijelo. Jer ipak u predstavničkom tijelu će sudjelovati predstavnici svih parlamentarnih stranaka u gradu i praktički tu bi se onda moglo o tim cijenama svih usluga najbolje i raspravi. Jer cijene tih komunalnih usluga su najosjetljivije kada se raspravlja o bilo kojem gradu ili županiji. Isto tako bih onda u stavku 2. ovoga Zakona znači predstavničko tijelo samouprave dužno je očitovati se u roku, tu je bio prijedlog 15 dana, ali mogao bi se staviti jedan primjereni rok da bude rok od 30 dana, te da se uobičajeno sastaju predstavnička tijela na kojim bi se onda moglo raspraviti o tim tarifama, tih komunalnih naših usluga u gradovima. što se tiče Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Evo jučer smo imali rasprave kada se raspravljalo možda o prolongiranju ili zaustavljanju plaćanja godišnjih kamata na obiteljima koji trenutno u ovoj recesiji izgube posao da se zaustavi plaćanje u roku od godine dana. Međutim evo, osvrnuo bih se da na ovaj Zakon o poticajnoj stanogradnji koji je stupio na snagu 19. prosinca 2001. godine dao itekako dobre rezultate i ja mislim da je taj zakon dao poticaja i svim županijama i gradovima. Jer po ovim jednim znači od 2001. godine pa do danas kada zbrojimo broj izgrađenih stanova na području Republike Hrvatske dolazimo do brojke preko 4 i pol tisuće izgrađenih stanova na odnos ovoga zakona. Znači, ovaj zakon je pokazao svoju punu opravdanost i ja vjerujem da će i u ovim kriznim vremenima da će jedinice lokalne samouprave uložiti još više napora da zajedno sa agencijom koja je pri Vladi i koja vodi sve te poslove pronalaziti još brže zemljišta za izgradnju tih stanova i da bi se tako onda naročito mladima osiguralo da dođu što brže do stana, a što je najvažnije ti stanovi su i najjeftiniji. Jer kako znamo prosječna cijena je negdje od 1100 eura, kamate su puno povoljnije nego u bankama i ja vjerujem da će se u ovim vremenima jedinice lokalne samouprave još više okrenuti za rješavanje tih problema. Jer trenutno, isto je važno naznačiti da je trenutno u ovoj godini je 470 novih stanova u izgradnji na osnovu ovoga zakona. Evo i na kraju dajem normalno potporu ovim izmjenama zakona o ove tri točke.

s obzirom da nas je isti taj predlagač stavio u ovakvu nezavidnu poziciju bez obzira što su bili najavljivani neposredni izbori za načelnike, gradonačelnike i župane upravo ovim prijedlogom koji je predlagač dao gradonačelnici, odnosno izvršna vlast ili izvršno tijelo kako na nekim mjestima zovu gradonačelnika, načelnika i župana bio bi doista fikus. Dakle, ja apeliram na vas da uvažite sve ove amandmane Odbora za lokalnu samoupravu, a o tome tko će biti budući, a tko će biti bivši vidjet ćemo 17.5. Zahvaljujem. Vedran (HDZ)** Pa evo kolega Vinkoviću, mi ćemo ovim izmjenama praktičkim ovim zakonima se jednostavno zakonski regulira gdje je prije bilo određeno na gradska poglavarstva ili županijske skupštine. Praktički, tu se samo se taksativno navodi na osnovu novog izbornog zakona promjenjuju se točke u u člancima samog zakona. Mislim, ovdje se ne mijenja, ne mijenjaju se ovi cijeli zakoni. Znači, za izmjenu ovih zakona ima vremena u saborske rasprave davati primjedbe i prijedloge za izmjenu zakona. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Krešimir Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. ću se evo s par riječi osvrnuti na ovaj prijedlog zakona, tj. ovaj paket zakona od tri koje sad upravo bi trebali mijenjati. o neposrednom izboru gradonačelnika, načelnika i župana evo prvi put imamo takav neposredni izbor moram reći da bi po meni oni trebali imati i puno veću odgovornost i obaveze koje dobivaju nego su imali do sad. Sada smo imali izbor po listama pa smo unutar tih lista birali gradonačelnika, načelnika i župana, pa su bile razno razne koalicije. Imamo sad konačno da birači sami odaberu one za koje misle da su najbolji. Ja mislim da ako su već neposredno birani da bi trebali onda dobiti u svakom slučaju i veće ovlasti, ali ne da od dobivanja samo većih ovlasti, mislim da na taj način dobivaju i puno veće odgovornosti. Ja moram reći da i sada mi koji obavljamo evo te dužnosti po gradovima i općinama imamo isto velike odgovornosti. I sada općinska poglavarstva upravljaju svom imovinom, svim pokretninama i nekretninama, a predsjednik poglavarstva je uvijek gradonačelnik ili načelnik ili župan, tako da i sada imamo sigurno i veliku odgovornost. Po meni isto u nekim evo tu u člancima slažem se da treba neke ovlasti dati i predstavničkim tijelima, znači vijećima gradskima i županijskim skupštinama. Ali mislim da, gdje se god mijenja poglavarstvo po meni trebalo bi umjesto poglavarstva znači staviti gradonačelnika, načelnika ili župana. Jer velim, kak' sam rekao i malo prije, neposredno i biramo. Znači, oni imaju svoju težinu za razliku do sad dok su bili birani sa lista. Stoga velim, evo mislim da bi trebalo vidjeti di je god moguće da se zadrži upravo da imaju i ovlasti. Puno put se u našim raspravama, evo i po klubovima čuo sam, a i bilo je to u medijima da evo načelnici, gradonačelnici su na neki način šerifi koji odlučuju u svemu. Pa uvijek se nas proziva kad se donose prostorni planovi, koda evo prostorni planovi po jedinicama lokalnih samouprava nemaju proceduru. Imaju svu proceduru a to je od prethodnih rasprava, javnih rasprava, javnih izlaganja, pa onda na to sve moramo dobiti i suglasnosti od županijskih ureda. Znači, moraju biti usklađeni sa županijskim prostornim planovima, pa od svih državnih ureda i ministarstava. Tako da velim mislim da ovim prijedlogom, ovim izmjenama zakona i dalje ćemo zadržati obaveze koje imamo ali sigurno i ovlasti, ali ćemo imati puno veću odgovornost. I mislim da više nas se ne bi trebalo prozivati jer građani će sad na neposrednim izborima birate one za koje misle da su najbolji. Isto bih se složio sa kolegom Rožićem koji je predložio da se evo, u članku 21. koji kaže da predstavničko tijelo, do sad je to bilo poglavarstvo, znači sad ide na predstavničko tijelo, jedinice lokalne samouprave, dužno je očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne nesuglasnosti. Isto mislim, to smo jučer na odboru razgovarali da bi taj rok trebalo produžiti na bar 30 dana jer predstavničko tijelo mislim da se ne može sazivati, pogotovo kad su u pitanju gradovi, malo veći problem je sazvati svakih 15 dana, procedura poziva itd., pa mislim da bi bilo dobro da se to prolongira na 30 dana. Što se tiče poticajne stanogradnje, bilo je tu razgovora, jučer je bila raspravu smo imali što se tiče znači kamata na kredite. Pa ja mislim da bi trebali mi u lokalnim samoupravama u svakom slučaju isto dati svoj jedan obol, evo pošto je neki način, evo ta recesija zahvatila i nas. Mislim da i na nama je isto da u svojim općinama i gradovima damo mogućnost poticajne stanogradnje, pa evo, ja konkretno u svojoj općini upravo idem sad na smanjenje komunalnih doprinosa, pogotovo za mlade obitelji da im se omogući da imaju jeftiniju gradnju, da im na taj način, evo jedinice lokalne samouprave omogući. Što se tiče nekih drugih poticajnih mjera, evo ja sam u svojoj općini upravo išao sa jednom odlukom koja je prihvaćena dosta dobro od poduzetnika, a to je da sam, evo svim poduzetnicima i obrtnicima na području svoje općine da smo ukinuli komunalnu naknadu. Mislim da, evo to je jedan primjer, to su određena financijska sredstva kojih se općina odrekla, ali mislim da je jedan dobar primjer da i ti naši poduzetnici osjete da i od svoje lokalne samouprave imaju određenu podršku. A evo, predlažem isto što sam ja napravio kod sebe u Bistri to da smo za sve one koji ne daj Bože zbog recesije dobiju otkaz završe na zavodu za zapošljavanje da im pomognemo na taj način da evo, te građane oslobodimo plaćanja komunalne naknade, da ih oslobodimo plaćanja i grobne takse i da im čak subvencioniramo, tj. da ih oslobodimo plaćanja i vode, znači prema komunalnim poduzećima da im subvencioniramo određenu razliku da im evo, na taj način olakšamo tešku situaciju u kojoj će biti zbog otkaza kojega su evo zbog Evo, da i završim, zbog svega ovog prethodno navedenog, uz ove sugestije koje sam evo rekao, a koje su bile izrečene jučer na odboru da su ovi rokovi malo prolongiraju uz sugestije koje evo su rečene i od kolegice Šuice da se pokuša gdje su god poglavarstva da se tu stave općinski načelnici, gradonačelnici i župani. U svakom slučaju, podržati ću ove izmjene, ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Pa evo, hvala gospodine predsjedniče. Evo, samo kolegu bih htio malo podsjetiti na ono vrijeme kad smo zapravo donosili odluku o neposrednim izborima. To stvarno podrška je bila svih stranaka, podrška je bila posebno medija. Da bi ti isti mediji par dana nakon toga već počeli spominjati upravo ovo što je kolega rekao, lokalne šerife. Dakle, ili ćemo dati ovlasti ili nećemo dati ovlasti. Poglavarstvo je bilo, hajde, u toj dugoj praksi od '93. poglavarstvo je bilo čisto zgodno jer eto, dobrih ideja je bilo, ali treba reći javnosti da ni sad neće biti načelnik, gradonačelnik, župan sam. On mora imati jedan jak stručni tim oko sebe i ne vjerujem da će baš samo isključivo njegovi prijedlozi, njegove odluke ići jer će i taj stručni tim itekako utjecati na sve ono što će se događati. Jasno, i tu će biti u neku ruku, moram reći podjela odgovornosti, jasno ovisno o tome tko će i kako moći formirati taj stručni tim. Ako sve prebacimo na vijeće, biti će, ili ako niz stvari prebacimo na vijeće, biti će dosta teško funkcionirati. Pa nije problem po manjim gradovima, općinama skupiti vijeće. To ide, to se može i preko dana i navečer. Ali pogledajte županije. Recimo, županija koja koja sadrži otoke, koja ima u svom sastavu, evo dalje, dajte svaki čas vijeće pa onda čovjek može doći popodne na vijeće, a sutradan trajektom nazad. To itekako komplicira, poskupljuje i to treba voditi tako računa. Dakle, ako smo se opredijeli da ćemo načelnicima, gradonačelnicima, županima dati veće ovlasti, jasno iz tog proizlazi i veća odgovornost, onda u to moramo vjerovati. Ja mislim da će to funkcionirati, a i danas je bilo, mislim i dan danas ima slučajeva kad netko poštuje, ne poštuje, ali to više nije naš problem. To će ocijeniti i birači, a konačno i zakon. Hvala. Hvala. Odgovor, gospodin Krešimir Gulić. neposredni izbor gradonačelnika, načelnika i župana, a sad kad je taj zakon donesen, sad se evo pita zašto tolike ovlasti načelnicima, gradonačelnicima i županima. Dakle, tako je već rečeno, dobiti ćemo ovlast pa ćemo dobiti i puno veću odgovornost nego smo imali do sad, a kad govorimo kad govorimo o nekakvim ovlastima, pa ja bih se možda malo osvrnuo i tamo na onaj način kako se može smijeniti gradonačelnik, pa veli tamo u zakonu da nakon 6 mjeseci nakon izbora pa svake godine se može zatražiti znači referendum na kojem se mora prikupiti 10% popisa birača, ali nigdje se ne veli što se događa sa tim predstavničkim tijelom koje ide svake godine tražiti povjerenje načelniku i gradonačelniku. Da li on ima kakvu odgovornost ako na prvom referendumu načelnik ili gradonačelnik budu ponovno izbrani? Znači po meni, ako netko inzistira na smjeni, onda bi on trebao odgovornost sutra ako nije njegova smjena uspjela, tj. ako na referendumu njegov prijedlog nije prošao. Hvala. Hvala vam hvala lijepa, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Imam dojam da vodimo neke zakašnjele ili nepotrebne rasprave o nečemu što je već davno rečeno, zaključeno, izglasano, usvojeno i po čemu se postupa prema naprijed. No izgleda da je ljudska narav takva da nikad nije zadovoljna, nema toga kažu naši stari, još se nije rodio tko je svijetu ugodio tako da neke rasprave traju i traju i vjerojatno će uvijek trajati bez obzira na zaključke koje donosimo. Naravno, pri tome mislim na raspravu je li dobro što imamo direktan izbor načelnika, gradonačelnika, župana ili ne ali o tome smo se već jedan put izjasnili. Mislim da je suvišna rasprava o tome više. Dakako, ostaju dvojbe hoće li netko tko je direktno izabran i dobiva neku drugačiju veću moć nego što je imao do sada tu svoju moć zloupotrijebiti ili će raditi na opće dobro. Naravno da te dvojbe uvijek ostaju ali te dvojbe nemaju isto tako svoj kraj, uvijek možemo izražavati sumnju prema nekome. No, u svakom slučaju onima koji će obnašati tu izvršnu vlast tim izvršnim tijelima neće biti nimalo lako. Koristim prigodu za kazati kako to izvršna tijela, predstavnička tijela u narodu baš ne zvuči sasvim prepoznatljivo. Nekako bi bilo gdje piše izvršno tijelo da imamo načelnik, gradonačelnik ili župan ali nas je kolega na raspravi Mrduljaš upozorio kako se to temelji na nekom drugom zakonu i da te mogućnosti izmjena koliko god bi bile funkcionalnije i jasnije narodu jednostavno nisu pravno moguće i utemeljene. U ovoj objedinjenoj raspravi praktički od tri prijedloga zakona ja ipak moram govoriti o svakom od njih zasebno da ne bi nastala neka konfuzija ili da mi ne bi pobjegla neka misao koju bih htio posebno naglasiti. Naravno da je puno toga sad skupljeno da bi se pojasnilo, ali u krajnjem slučaju ljudi moraju znati da su svi ovi zakoni koji se donose donose se zato da bi se uskladila postojeća regulativa sa novom praksom koju sa prvim slijedećim lokalnim izborima uvodimo. U svakom slučaju izmjene koje se donose ovim zakonom značajno ubrzavaju postupak provođenja novih procedura koje bi trebale na takav način i donijeti jedan ubrzani razvoj jer će se lakše odlučivati. Znamo iz iskustva i iz priča ako želiš neku stvar iskomplicirati formiraj neku komisiju, što je veća komisija nikad kraja. Dakle, smanjujući broj učesnika i davajući što veću odgovornost i pravo nekima imamo šansu da se stvari pokrenu puno bolje ali naravno moramo osigurati instrumente kontrole da to povjerenje koje je dato ne bude zloupotrebljeno. U analizi prijedloga zakona ja sam ustanovio isto tako da u članku 95. je bilo upitno navođenje župana jer nije bilo logično u odnosu na tekst tu napisan s obzirom da se govorilo o jedinicama lokalne samouprave, međutim gospodin državni tajnik nas je obavijestio da zapravo nije propust u ovome zakonu, u ovom prijedlogu zakona nego da je bio propust u jednom prethodnom i da praktički s ovim se ispravlja greška nečega od prije. Zbog velikog broja izmjena i dopuna koje se stalno u zakonima inače događaju i pročišćenih tekstova koji se na koncu ipak tu i tamo naprave da bi bilo lakše snalaženje u iščitavanju zakona kao jednom svojevrsnom alatu koji olakšava znanje i prava svakoga onoga na koga se odnose svakako da bi podržao intenciju da se nastavi praksa davanja naputaka u ovom slučaju pogotovo, da bi se ljudi u praksi lakše snalazili. Je li to naputak koji bi trebao izraditi Središnji državni ured ili u ovom konkretnom slučaju samo ministarstvo, sasvim svejedno jer je bitno da oni koji provode zakone, koji su zaduženi za nastavak svega onoga što se temelji na zakonu imaju pravilne i dobre naputke za rad. Inače, u odnosu na izmjene i dopune zakona o prostornom planiranju više nema ništa što bi bilo bitno što bi se moglo kazati jer suštinski same zakone ne mijenja. Kad govorimo o nečemu drugome, kad govorimo o komunalnom uređenju onda bi mogli isto tako nadodati još nekoliko stvari. Naime, u ovoj prigodi isto tako kad se zapravo samo sređuje higijenski

važno je istaknuti jedan prijedlog udruge gradova do kojeg smo došli i za koji mislimo da je vrijedan pozornosti, a to je da se pitanje prethodne suglasnosti na promjenu tarifa usluga umjesto predstavničkom tijelu povjeri neposredno izabranim gradonačelnicima kao jedan alternativni prijedlog ili pak drugi prijedlog da da se povjeri predstavničkom tijelu ali uz produženje roka u kojem je ono dužno očitovati se o podnijetom zahtjevu za pribavljanje prethodne suglasnosti. Naime, praksa pokazuje da je pitanje učestalosti sastajanja predstavničkog tijela može biti upitno. Koristim prigodu istaknuti još jedan vezano uz komunalne doprinose, odnosno općenito komunalno gospodarstvo. Zapravo dva i jedan smo na određeni način raspravili odnosno ja sam imao prigodu dobiti zadovoljavajući odgovor od gospodina državnog tajnika vezano uz prava građenja javnih garaža. Koliko se u tome razlikuje sami pojam javnosti u smislu prava korištenja ili stavljanje na raspolaganje korištenja i onoga tko to ima pravo graditi jednu takvu javnu garažu, dakle pitanje koncesije u različitim vidovima zajedničkih ulaganja, partnerstva u tome mislim da je odgovor bio zadovoljavajući i da je riješen. I da ćemo sa jednim isto takvim naputkom moći riješiti određene probleme. No, postoji još jedna uvijek dvojba koju bih naglasio to je u pogledu etalonske vrijednosti građevine koja se praktički nije mijenjala od 99. godine jer je komunalni doprinos se odnosi s jednom trećinom na metar kubni prostora s prijedlogom da se pokuša raspraviti, analizirati značaj fiksirane cijene za čitavu Hrvatsku s obzirom da okolnosti svugdje nisu jednake. Negdje su cijene zemljišta puno veće nego na drugim mjestima i zato su mogućnosti realizacije manje. Naravno, …/Govornik se ne razumije./… navodno ima iskustvo da se i cijena komunalnog doprinosa smanjuje zbog toga što se smanjuju i ulaganja, pa je to sada pitanje reagiranja na stanja na tržištu ali bi svakako bilo vrijedno proanalizirati može li ta ciljna na nekim mjestima biti drugačija. Što se tiče Zakona o poticajnoj stambenoj izgradnji, tu bi mogao najviše toliko vremena nemamo kada su sve rasprave objedinjene u jednoj, zato što osobno imam puno iskustva u tome u projektiranju i veliki i manjih objekata poticajne stambene izgradnje i mislim da bi što nije naravno predmet ovoga zakona, jer je prigoda da se samo neke stvari naglase, potaknu da se o tome promišlja, da isto tako tržištu u čitavoj Hrvatskoj ne funkcionira funkcionira na jednaki način i da troškovi građenja na različitim područjima Hrvatske nisu jednaki i da potrebni uvjeti zadovoljenja u odnosu na pravilnik nisu svugdje jednaki, ali da su rezultati itekako pozitivni i da se na tome sve više radi, pogotovo na otocima da bi se sačuvalo stanovništvo na tom mjestu. Podržavam inače sva tri prijedloga zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U 10,48 isteklo je vrijeme za prijavu o raspravu u trajanju od 10 minuta, po ova tri zakona. Replika, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Pa ja zapravo evo želim potvrditi i posvjedoči svoje slaganje s gospodinom Rošinom, koji kaže da u nekim trenucima u zakašnjelim terminima razgovaramo o nekim temama. Međutim, činjenica je da ja imam potrebu kazati da je upravo novi zakonodavni okvir na kojem se određuje ovaj Visoki dom, je iznjedriditi najveće ljudske potencijale, izvući na površinu ono što svaki čelnik jedinice lokalne i regionalne samouprave kada govorimo o izboru, neposrednom izboru načelnika općina, gradonačelnika i župana, želimo definitivno najveće moralne autoritete, intelektualne autoritete jednako kao i ljude koji su socijalno kapacitirani, što znači da na jednome mjestu u jednoj osobi dobivamo visokomotiviranu osobu, sa visokim znanjima i mogućnostima timskoga rada kako bi donosio ispravne odluke. U svakom slučaju već je široki krug, ne samo institucija, ne samo tijela državne uprave, već evo čuli smo i kroz rasprave udruga, odnosno prostora u civilnom društvu koje se zalažu za ove ciljeve. Moram reći isto tako da mi je žao ali doista kao čovjeku žao, a jednako kao zastupnici u Hrvatskom saboru kada čujem određene epitete, pod navodnike naravno govorim, o fikusu, o šerifu itd. jer to vrijeđa, doista vrijeđa one ljude koji upravo žele iznjedriti ove kapacitete o kojima sam govorila, poglavito kada s zalažu za visoke ciljeve, kada promoviraju visoke moralne vrijednosti, jednako kao i javno dobro. Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Jerko Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Pa to je i jedan od razloga zašto sam kazao da novoizabranim načelnicima, gradonačelnicima i županima neće biti tako lako, jer oni kao što je rekla kolegica Dubravka Šuica gradonačelnici ipak nose neposrednu odgovornost za sve ono što je loše, a sve ono što se dogodi dobro se smatra da je rezultat općeg rada sviju. U ovom slučaju će to biti još nepovoljnije, za njih teže, velik je teret na njihovim plećima, zato što će se uvijek sagledavati kroz one dvojbe koje se često puta provlače, je li netko zloupotrebljava svoj položaj, da li nekome pogoduje ili ne. Svjedoci smo u praksi i govorenja kako se mnoge investicije ili mnoga događanja koja se trebaju dogoditi na opće dobro, uvijek iščitavaju u jednom negativnom kontekstu. U ovome slučaju će zato u izvršnim tijelima, bez obzira na kojoj se razini radi općine, grada ili županije biti utoliko teže i mislim da u startu barem bi trebalo pružiti na neki način podršku, ne pristupati sa sumnjom, nego sa razumijevanjem za probleme koje će imati, pa čak u … novim okolnostima, bez obzira na individualne sposobnosti. poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. O čemu mi ovdje danas raspravljamo i o čemu ćemo raspravljati kako je izgledno dva, tri dana, o 17 zakona, ali ne nekih zakona kojima se usklađujemo sa standardima Europske unije i kojima vršimo nužne reforme, kako volimo prije nas, koje moramo učiniti prije svega radi nas samih, a brzina više nije bitna itd. Mi ovdje raspravljamo, a povodom velikog šlamperaja, neodgovornosti Vlade, koja se nije sjetila kada smo krenuli i zakonodavna normativa bila zgotovljena, da pripremi onda i sve one zakone koji se tiču izbora gradonačelnika, načelnika župana i predstavničkih tijela, dakle koji su izravno povezani sa ovom novom situacijom koju ćemo imati, a koja iziskuje a koja iziskuje promjena neposrednih izbora čelnih ljudi jedinica lokalne i regionalne samouprave. Tog se Vlada uopće nije sjetila. Pa se postavlja pitanje zbog čega i kako? Zar zaista Vlada djeluje kao rašitmani orkestar, jer je dirigent sada pritisnut nekim drugim problemima. Kako se to nisu pojedina ministarstva sjetila, odnosno čelni ljudi, ministri da podsjete premijera. Apsolutno je u pravu ovdje kolega koji je govori o tome, o neposrednoj odgovornosti svakog ministra koji to nije rekao i dao zadaću u svom ministarstvu da se to učini. I to bi onda bio paket sa izmjenama zakona i dopunama o lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi, o izborima za gradsko vijeće i čelne ljude. Ali ni ovome nije kraj, čujemo da je sada Vlada otkrila još jedan zakon koji mora promijeniti, a tko zna koliko će ih još otkriti i tko zna kada će se sjetiti. Naime, radi se o Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

Kolega dajte budite pristojni? Molim vas da oni koji su mjerodavni da održe red u Sabornici i u galeriji. Kako se može dogoditi da nam se tu netko ubaci i da nam, to je, to je, dajte mi tajnika ovamo. Dakle, Vlada otkriva sada i čitav niz drugih zakona koje je također trebala promijeniti s obzirom na neposredan izbor čelnika. I postavlja se dakle, zaista pitanje, koliko će još ti zakoni izvirati koje je nužno bilo promijeniti. A koje vjerojatno da, s obzirom na ovakav način, na ovakav pristup, na jedan nemar da će se to dogoditi i nakon lokalnih izbora. Naime, i ove izmjene, zadnje, predzadnje koje smo imali, dogodile su se na intervenciju Državno izbornog-povjerenstva, to se Vlada niti ne bi sjetila. Evo pa i naš kolega Šeks morao reagirati potaknut intervencijom DIP-a. Ali to su samo one tehničke stvari i problemi na koje ćemo naići. A tek primjena tih zakona, mnogobrojnih. Jer vidimo ovdje, ni nomotehnički ove izmjene sada nisu usklađene, negdje su izvršna tijela, negdje su, negdje nije jasno da li će to vršiti čak i predstavničko tijelo ili čelnik jedinice lokalne samouprave, tj. načelnik ili gradonačelnik. Čak i to nije riješeno, naime, udruga gradova upravo upozorava i to je najvažnija primjedba, dakle, kod Zakona o komunalnom gospodarstvu kod Zakona o prostornom uređenju. Naime, do sada svima je bilo jasno da su prostorom, odnosno najvrjednijim resursima nije upravljalo gradsko vijeće nego poglavarstva. Naravno da i sve moguće sumnje u korupciju u nepotizam i čitav niz posljedica iz takvog načina rada, da su izazivali sumnju kod gađana. Sada i ovim izmjenama Zakona o prostornom uređenju govorimo da će taj posao pripasti vijećima. Možda to nije ni loše. Dapače, da oni znaju i da odlučuju o tome o najvrjednijim resursima. Ja se osobno s time slažem. Mnogi načelnici koji su sada u toj funkciji, čelni ljudi ne slažu se sa time. Vjerojatno im operabilnost rada vijeće ili skupština usporava, pa čak i onda kada takve poslove prodaje ili kupnje, u svakom slučaju raspolaganja nužno učiniti. Međutim, dobro je od većih površina i vidimo da je to naročito blamiralo lokalnu samoupravu upravo kako se raspolaže najvrijednijim resursima i tko dolazi do tih prostora. do tih prostora. Međutim, ostaje glavni problem da u Zakonu o područnoj i lokalnoj samoupravi taj posao raspolaganja dodijeljen je gradonačelniku nakon izbora te poslove o tome zakonu će vršiti čelnik jedinice lokalne samouprave, tj. načelnik, gradonačelnik, odnosno župan. A sada mijenjamo zakon gdje dajemo, tu ovlast dajemo predstavničkim tijelima tj. gradskom vijeću ili općinskom vijeću. I što onda? Dakle, već u startu imamo dva zakona koja se međusobno i u najbitnijim stvarima su sporna. Ali ja vjerujem uz ono što sam već na početku istakla, uz jedan nemar, šlamperaj Vlade da to čak, ta jedna nesposobnost i nekompetentnost, ali nije samo to, to čak Vladi i odgovara. Umjesto da odgovara zbog toga i parlamentu pa i građanima iz toga čak crpi korist. Čuditi ćete se kako. E tada stupa na snagu i na djelovanje državni ured, bolje reći iznered državne uprave, na čelu sa gospodinom Palarićem. Pa će onda tumačenja biti različita i raznolika. Naravno o tome tko je gdje se pozicionirao nakon lokalnih izbora u predstavničkim tijelima, da li tamo većina ima koja je adekvatna i sukladna i analogna centralnoj vlasti ili pak koje je boje i opredjeljenja čelnik jedinice lokalne samouprave. Toga smo se do sada nauživali, a izgleda a tomu još nije kraj. Dapače, evo ovo je idealna prilika za rasadnik kako će se u tom državnom uredu nečije izborne pobjede pretvarati u pobjede, a porazi kao alkemičar, kao laboratorij taj djeluje inače ured, u pobjede. I to je nešto što je opasno. Mi ovdje u startu moramo znati i to je demokracija da znamo kakva su pravila igre. A mi ih ne znamo u tako najbitnijim zakonima i o raspolaganju imovinom. Ono što je još preostalo jedinicama lokalne samouprave gdje neodgovorna vlast nije sve već rasprodala svojim miljenicima. Dakle, umjesto da vidimo što se spasiti dade, da idemo svi u jedinu poštenu utakmicu, na kraju krajeva ne radi nas ovdje kao takmaca, nego prije svega radi građana. I to se namjerno ovdje otvorio ovakav prostor, ovo je sve drugo bilo nenamjerno i neznanje, a ovdje se namjerno kada je u pitanju imovina ostaje nerazjašnjenja situacija kod tako važne ovlasti. Građani ne žele da i sudbina vlasti u jednoj lokalnoj samoupravi, ni u jednoj lokalnoj samoupravi ne ovisi o jednom čovjeku koji sjedi na čelu tog središnjeg državnog ureda, jer je on do krajnjih mjera, do krajnjosti ispolitiziran. I ako treba ovisiti o tome, ako treba utjehu tražiti tamo, e onda čovjek ili da razriješi situaciju, da bude spašen na pravo, onda zaista čovjek izgubi volju da na takav način bude spašavam. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka. Gospodin zastupnik Berislav Rončević. Ne radi se kolegice ni o kakvom šlamperaju, jednostavno se radi o zakonskoj obvezi usklađivanja zakona sa drugim zakonom. I logično je, mogli bi govoriti o šlamperaju, o nemaju kako vi to govorite ako nakon stupanja na snagu, odnosno početka rada novoizabranih župana, općinskih načelnika i gradonačelnika konstatirate da imamo pravnu neusklađenost u bilo kojem području. Kada je to, pa i logično je da se nije išlo prerano, jer mi po sadašnjem sustavu imamo i postojećeg gradonačelnika, imamo poglavarstvo, imamo predstavničko tijelo jednostavno da ne bi došlo do nekakve pravne nesigurnosti, nesnalaženja, kome to sada koja nadležnost pripada. Jednostavno se išlo u krajnjem trenutku postojećeg sustava neposredno pred izbore. Meni je to sasma logično. A drugi netočni mandat ne ovisi vlast u jednoj jedinici lokalne samouprave o čelniku Središnjeg državnog ureda za upravu i na njegove odluke kao što je poznato postoji pravo žalbe, postoji prizivno tijelo. Prema tome, nikad vlast nije ovisila o jednom čovjeku, nego je vlast uvijek izbor volje birača, odnosno građana. Gospodin zastupnik Berislav kao nešto drugo. Jer očito idu izbori pa vidim ona ne zna očito da neke stvari nisu baš takve kakve jesu, pa će možda drugačije reagirati. Naime, vi govorite da nije jasno što će obavljati skupština, a što gradonačelnik. Mislim to je kao prvo osnovna stvar koja ne odgovara istini. Pa to je tako jasno i kristalno jasno što radi, što je uloga skupštine, a što je uloga gradonačelnika. Apsolutno i ne možete govoriti da, skupština će ili vijeće zavisiti o nekoj centralnoj, odnosno središnjoj vlasti kako je vi nazivate. Mislim to nije istina. To ne može odgovarati istini. Ne možete čovjeka kao osobu dakle stavljati u poziciju u koju ga vi stavljate.

Naime, ja sam rekla da ovim prijedlogom zakona… **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ne možete tako, pa ne možete vi tvrditi da je ispravljao vaš točan navod. Pa neovisno, pa vi znate jako dobro neovisno o tome čija je tvrdnja točna ili netočna. njemu dajem pravo na mišljenje. Ali nitko u ovom Saboru nema pravo na činjenice. Činjenice ili jesu ili nisu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Pa to vi tvrdite. To vi tvrdite. Pa ne možete… Mir molim vas! Gospodin zastupnik Boro Grubišić, izvolite. Mir molim vas! Molim vas! Gospodine Matkoviću i gospođo Antičević, dajte se svedite na okvire Parlamenta! pred nama su tri prijedloga zakona objedinjena dakle u jednom sa prijedlogom da se donesu po hitnom postupku. Dakle, radi se o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, o društveno poticanoj stanogradnji i o komunalnom gospodarstvu. Jasno da su ova tri zakona usko vezana uz uz jedinice lokalne samouprave, jedinice tzv. regionalne samouprave tako da oba, pardon sva tri zakona su ovdje na stolu bez oznake “E“. Već godinu i pol dana govorimo i govori se o neposrednim izborima. Godinu i pol dana se zna da će izbori za izvršnu vlast dakle biti neposredni imenom i prezimenom. Također se zna da će u jedinicama lokalne samouprave biti i predstavnička tijela, u općinama i gradovima vijeća, u županiji skupštine. Godinu i pol dana čekamo da se razgraniče ovlasti, dužnosti i prava jednih i drugih. Do prije dva do tri mjeseca se je smatralo da će predstavnička tijela, dakle vijeća u općinama, gradovima i skupština u županiji zapravo biti u neku ruku kako kako netko reče ovdje fikus vlasti. Međutim, evo rekao bih u zadnji čas iako imamo uzor ili u zakonima mnogih europskih zemalja kako urediti ovaj odnos između kako kažu izvršnog tijela i predstavničkog tijela. Prije su bili neki poslovodni organi ili kako se to zvalo. Sad su tijela, dakle izvršnog tijela odnos u obnašanju dakle dužnosti, ovlasti i prava. Evo sa ova tri zakona u ovom području iako ima još područja u zakonskoj regulativi koji će se morati također prilagoditi novom Izbornom zakonu, odnosno realitetu, stvarnosti da postoji načelnik i zamjenik, da postoji gradonačelnik i njegovi zamjenici i župan i njegovi zamjenici kao izvršna tijela ili izvršno tijelo. novi Izborni zakon, dakle o ovom neposrednom izboru izvršnih tijela je zapravo jedan od kažem u sustavu decentralizacije. Ali mišljenja sam da ono što je najvažnije a to je decentralizacija države, dekoncentracija moći, demetropolizacija i dalje ostaje nedirnuto bez obzira na ovlasti, prava i dužnosti i općinskih vijeća i gradskog vijeća i županijskih skupština kao i novoizabranih novoizabranih općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. Ja sam mišljenja da se moglo odavno već urediti ova materija zakonski, pa kažem pogotovo stoga što u Europi s kojom usklađujemo sva poglavlja i sve zakone već odavno imaju rješenja u svezi razgraničenja ovlasti, prava i dužnosti predstavničkih tijela i izvršnih tijela. Ovo zaista donosimo nekako kako netko reče ovdje evo manje od dva mjeseca pred ove izbore, a mislim da će biti još zakonskih prijedloga koji još moraju riješiti neke dvojbe u svezi, dakle razgraničenja ovoga svega što sam govorio, između izvršnih tijela i predstavničkih tijela u općinama, gradovima i županiji. Jasno da kada se pogleda sam supstrat ovih predloženih zakona, izmjena zakona onda se može vidjeti da ipak predstavnička tijela neće biti ono kako se je govorilo fikus, nego će imati određena prava, obveze, pa i dužnosti, tako da je ipak to gledajući u lokalnom okruženju nekakav napredak u odnosu na ono što se govorilo i planiralo prije nekakvih dva do tri mjeseca. mislim da ću glasovati za prijedloge ovih zakona. Jasno da su sa malim zakašnjenjem ovdje na našim klupama, ali to je neminovnost s obzirom da od lokalnih izbora, odnosno neposrednih izbora nećemo odustati jer je to ipak napredak i u demokratizaciji i u provedbi barem jedne male, male stepenice decentralizacije, ali kažem, onaj glavni problem to je dekoncentracija moći, raspodjela novca barem na osnovi 60-20-20 u odnosu između države, županija i lokalnih jedinica. Bilo bi puno bolja pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave nego li nego li ovi zakoni koji su potrebni da bi proveli ove neposredne izbore 17. svibnja ove godine. Hvala vam lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa cijelo jutro se zapravo provlači jedna teza, šlamperaj o zakašnjelosti itd. Pa sasvim sigurno da nije riječ o zakašnjenju, da nismo u kašnjenju nikakvom. Lokalni izbori su pred nama tek 17. svibnja i nema ni govora o nekakvom kašnjenju. Ovo je zakon kojeg ćemo usvojiti u hitnom postupku sasvim sigurno do kraja zasjedanja i ove sjednice Sabora gdje će se jasno ovlasti prenijeti sa predstavničkih tijela na čelnike tih istih jedinica lokalnih samouprava i područne samouprave, prema tome, nema nikakvog razloga govoriti cijelo jutro ovdje zakašnjelo, šlamperaj Vlade, ovo, ono, odgovornost. To nema veze sa činjenicama jer će ovi zakoni biti doneseni na vrijeme i prije samih lokalnih izbora i točno su propisane i razdvojene ovlasti i predstavničkih tijela i čelnika jedinica lokalne samouprave. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Goran Heffer. Izvolite. ja se s vama slažem da postoje određena zakašnjenja, no evo, vidimo da se kolege iz vladajuće stranke ne slažu, no ono što iz svih ovih rasprava do sada evidentno je da se stalno naglašava pitanje tog nekakvog fikusnog položaja, da li izvršnoga, da li predstavničkog dijela. Nadajmo se da će ovim zakonom to pitanje fikusa, uvjetno rečeno biti riješeno. I apsolutno podržavam ono što ste rekli da bi decentralizacija, ali u fiskalnom smislu i nešto kvalitetnija preraspodjela sredstava i toj tzv. kako rekoste demetropolizaciji, dakle da bi i pogotovo ovi naši slabije razvijeni, a nas dvojica dolazimo iz županija koje su po tom nekakvom razvoju uvijek u izmjeni. Jedna je na začelju, jedna je ispred. Nadajmo se dakle da će sukladno ovome novom Zakonu o neposrednim izborima poslagati se i taj nekakav odnos izvršne i predstavničke vlasti i da će unaprijediti demokraciju u Hrvatskoj. Hvala lijepa.

plodonosnoj raspravi oko ovih zakona. Nadamo se da ćemo s njima omogućiti nesmetano funkcioniranje lokalnih vlasti. S time, razmatrajući sve prijedloge, primjedbe koje su dane danas u ovoj raspravi, predlagatelj se odlučio u pogledu Zakona o prostornom uređenju i gradnji sa Konačnim prijedlogom zakona prihvatiti amandmane Odbora za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu. Isto to i u odnosu na Zakon o komunalnom gospodarstvu. Znači, prihvaćamo amandmane Odbora za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu i amandmane odbora za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu na Zakon o izmjeni Zakona o društvenoj i poticajnoj stanogradnji. Ja mislim da smo ovako transparentno riješili problem i da ćemo dalje nesmetano funkcionirati i da se ne treba previše uzrujavati, a ostalo je sve na odgovornosti ljudi koji preuzimaju će i dobiti te poslove. Hvala lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.